Hvala na vašem izlaganju u delu koji se odnosio na izmene zakona, ali i uopšte na ono stanje koje smo zatekli do 2012. godine, upravo u segmentu kulture i na onome što je do sada urađeno. Mogu se složiti sa vama da su danas najglasniji kritičari Vlade Republike Srbije i predsednika države koji su doprineli urušavanju kulture u našoj državi.Drago mi je da ste nas podsetili koliko je ustanova kulture za vreme bivše vlasti, a sadašnjih delova opozicije bio zatvoreno. Zamislite samo koliko je generacija u našoj državi ostalo bez mogućnosti da poseti Narodni muzej i recimo da se upozna sa savremenim slikarstvom 20. veka npr. koje postoji u depoima, ali sada i u stalnoj postavci Narodnog muzeja.Da li je neko pohvalio Vladu Aleksandra Vučića i Ane Brnabić, za napore koje su učinili da se završe radovi na Narodnom muzeju, od njih? Pa da kažete onda da sa druge strane imamo relevantne sagovornike, koji znaju da na pravi način kritikuju, a znaju i da odaju priznanje kada naprave grešku, a neko to ispravi. Sigurno je jedna nacionalna stvar i nacionalno pitanje bilo da se konačno otvori Narodni muzej, da se omogući školama da ne prave ekskurzije, kako se nekada to činilo tako što će prvo posetiti neke gradove u inostranstvu, pa tek onda možda u poznim godinama upoznati i kulturu i spomenike kulture države u kojoj su rođeni i u kojoj žive.Muzej savremene umetnosti, ako ćemo da razgovaramo o savremenoj umetnosti, i tu najčešće su deo deo javnosti veliki kritičar Aleksandra Vučića, predsednika države i Vlade Republike Srbije. Pa, nisam čula da su nešto govorili kada je Muzej savremene umetnosti 15 godina bio zatvoren? Naravno, može mnogo više da se radi, ali na jedan veliki način Muzej savremene umetnosti skrenuo je pažnju na sebe time što je uz otvaranje imao odmah i postavku jedne od najvećih konceptualnih umetnica danas na svetu, a to je svakako Marina Abramović, koja je rođena u Beogradu i koja na samom otvaranju njene izložbe rekla da je Srpkinja i da je Beograđanka.Da kažemo šta je sa subotičkim pozorištem, koje je u davnim vremenima počelo da se gradi. Ova Vlada Republike Srbije izdvaja sredstva i ulaže napore da konačno završimo ovaj važan nacionalni projekat, a to je svakako izgradnja jednog od najvećih teatara u regionu, a to će sigurno biti subotičko pozorište.Kakvi su naši dalji planovi? Izgradnja jednog velikog muzeja, izložbenog prostora, kao što su „Snaga i Svetlost“, koji će biti posvećen u najvećoj meri Nikoli Tesli, naučniku, Srbinu, koga danas vidimo da i neki naši susedi svojataju i pokušavaju da promene njegovu biografiju i njegovo izjašnjavanje da je srpskog porekla i da je Srbin, pre svega i on i njegova porodica.Danas je ionako na delu pokušaj krađe našeg kulturnog nasleđa i našeg nacionalnog identiteta, ne bi li neko u našoj okolini ili u samoj našoj državi, kao što se radi u poslednje vreme u južnoj pokrajini, ukrao i stvorio neki svoj nacionalni identitet. Pozvala bih vlast Republike Hrvatske, da iskoriste priliku, kada budu došli na neku bilateralnu posetu, bez obzira na kom nivou, da svakako odu i u Muzej Nikole Tesle, ovde u Beogradu, u Krunskoj ulici i da se sami uvere da se tamo nalazi urna Nikole Tesle, nalazi se u Beogradu, u Republici Srbiji, nalaze se njegove lične stvari, nalazi se njegova lična biblioteka, nalazi se njegova arhiva, nalazi se sve ono što bi voleli mnogi u svetu da mogu da vide i da poseduju, zato što je njegov sestrić, koji je, eto, gle čuda, opet bio Srbin i srpskog porekla, odlučio da kao naslednik celokupne imovine Nikole Tesle, upravo ih donese, omogući da se donesu predmeti u Beograd i poklone državi u kojoj mi danas živimo.Dakle, mi nemamo nikakvu zlu nameru, ni prema kome. Čast mi je i zadovoljstvo kada vidimo da neko nešto nema svoje, pa posegne malo za za onim što Srbija u sferi kulture svakako ima, pa se suočavamo da malo, malo neko želi da Ivo Andrić ne bude nobelovac, Srbin, da ne znam nacionalno opredeljenje Petra Lubarde.Evo sada i Nikolu Teslu nam uzimaju, ali red bi bio da traže dozvolu od Republike Srbije i srpskog naroda, a ne da pokušavaju da nam da nam nacionalne simbole iza leđa ukradu i prikažu kao svoje. Tako da, u najboljoj nameri želim da ih stvarno pozovem i kada bude nekih zvaničnih susreta da obavezan deo njihove posete Srbiji bude i poseta Muzeju Nikole Tesle, možda će im biti lakše da odustanu od svojih namera.Dakle, namera.Dakle, zgrada Beogradske filharmonije je nešto što, izgradnja ove zgrade, u šta Vlada Republike Srbije ulaže svoje napore da za nekoliko godina proslavimo otvaranje ove izuzetno značajne zgrade u kojoj ćemo slušati umetnike kao što je nedavno bio Zubin Mehta, koji je ličnost koja podržava izgradnju zgrade Beogradske filharmonije, koji je u razgovoru na našim predsednikom Aleksandrom Vučićem nedavno rekao da se raduje činjenici da će Beogradska filharmonija uskoro dobiti svoju svoju zgradu i da će on u nekom od narednih godina na svom gostovanju moći da bude upravo taj dirigent koji će učestvovati otvaranju ove važne ustanove, koncertne dvorane.Dakle, imamo i obnovu fasade Muzeja Jugoslavije, koje je takođe predviđeno da se završi ove godine. Imamo velika ulaganja u Narodno pozorište, Istorijski muzej Srbije konačno posle desetina godina dobio je svoju zgradu. To je jedan veoma zahtevani postupak, ali je važno da se krećemo u dobrom pravcu i da je cilj ove Vlade Republike Srbije da pre svega izgradi infrastrukturu u oblasti kulture. To radimo, kao što ste primetili u poslednje vreme, ubrzano i u svim delovima Republike Srbije, jer najveći i najbolji konkurs koje ima Ministarstvo kulture svakako su gradovi u fokusu. Mislim da tu treba povećati sredstva, jer je to pravi način da dođemo do decentralizacije kulture tako što ćemo osposobiti čitavu Srbiju da imaju svoja mala pozorišta, da imaju svoje galerije, da imaju svoje kulturne centre i da time poboljšamo njihov kulturni život.Kažem, posvećeni smo zaštiti spomenika svuda u našoj državi. Kažem, bilo bi sigurno mnogo više para u budžetu naše države za kulturu da nije bilo neverovatnih promašaja bivše vlasti. poštovani poslaniče Atlagiću, naveli primere zatvaranja ustanova kulture Narodne biblioteke, Narodnoj muzeja, Muzeja savremene umetnosti 15 godina, neizgradnje Beogradske filharmonije, nezapočinjanje procesa nego samo pričanje, pričanje, pričanje i pričanja i u tom smislu nije urađeno ništa.Ja ću navesti jedan primer sa kojim je naša javnost malo upoznata, a to je onaj čuveni slučaj „Kunsttransa“, jednog potpuno pogrešnog ugovora koji je Ministarstvo kulture i informisanja bivše vlasti potpisalo sa upravo ovom austrijskom firmom za čuvanje slika iz Narodnog muzeja na duži niz godina. ugovor se nikada nije realizovao, jer se ispostavilo da se depoi nalaze na plavnom području, ako se ne varam, tako je pisalo u predmetu i nekako volšebno ta vlast je zaboravila da ikada raskine ovaj ugovor. Naravno da je „Kunsttrans“ tužio našu državu i na međunarodnoj arbitraži, poslaniče Atlagiću, ovako presuda glasi, da smo mi nedavno morali da isplatimo milijardu i 700 miliona evra toj firmi za ono što nikada nije ni uradila, a nikada nije ni raskinut ugovor sa njom.Sa

Hajde da izračunamo samo za sve ove milijarde kamate, glavnice, troškovi njihovih advokata i svega toga, koliko smo mi mogli da uradimo projekata za kulturu širom Srbije.Eto, to je bila ta njihova briga za kulturu i to je bila ta lakoća, ako nešto ne uradiš dobro, promašiš, upropastiš državu, pa nema veze, mi to više nikada nećemo spominjati, valjda će neko to da zaboravi. Ali, to su iznosi koje je ova vlast i ova Vlada morala da isplati, jer su pravosnažne presude došle na naplatu, a kontinuitet države postoji bez obzira ko se nalazi na vlasti.Tako da, što se tiče mene, ovakvih promašaja, iskreno se nadam, neće biti, jer nemam nameru da kulturu i budžet za kulturu trošim na naknade štete razne promašene projekte i ugovore koje smo zatekli prilikom preuzimanja vlasti. Hvala. Zahvaljujem se potpredsednici Vlade.Pošto nema više ovlašćenih predstavnika, prelazimo na listu govornika.Reč ima narodna poslanica prof. dr Misala Pramenković.Izvolite. Zahvaljujem, uvažena predsedavajuća.Poštovana ministrice sa saradnicom, dame i gospodo narodni poslanici, pred nama su danas dva predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o kulturi i bibliotečko-informacionoj delatnosti.Kada su u pitanju sami predlozi izmena, oni nisu obimni, kako smo mogli i čuti u izlaganjima kako izvestioca, tako i prethodnih govornika, ali su, smatram, jako značajni, budući da je kod izmena Zakona o kulturi

pripadnika manje zastupljenog pola nađe u određenim segmentima.Ono što je jako važno ukazati ovom prilikom, jeste činjenica da kada god spomenemo manje zatupljeni pol mi obično mislimo da se radi o ženama, a izgleda da ima i sektora gde će biti obrnuto, pa će i muškarci biti zastupljeni u odnosu na ono stanje kakvo je sada.Međutim, ja nisam sigurna, budući da se konkretno ove vrlo precizno odredbe odnose na upravne i nadzorne odbore, neko je od prethodnih govornika rekao da žena imamo jako puno u kulturi, ali ih nemamo u drugim nekim poljima delovanja, nisam sigurna da ih imamo u upravnim i nadzornim odborima, tako da mislim da će ovo biti jako značajno, da u institucijama kulture kroz upravne i nadzorne odbore imamo 40% manje zastupljeno pola, pa ko god da to bio.Zapravo, ažurnost vas, ministrice, i celog ministarstva pokazuje i vašu aktivnost. Upravo je nedavno i usvojen Zakon o rodnoj ravnopravnosti, a vi ste našli za shodno da komponente koje se odnose zapravo na vaše ministarstvo i učinite. Mislim da bi vašim putem trebalo da krenu i ostali ministri, odnosno ostala ministarstva. Mislim da bismo u određenim segmentima tek zapravo videli kakva je situacija, da ako bi se te kvote od 40% postavile da bismo imali onda na neki način izbalansirano učešće, bez nekog nekog nagoveštaja, normalno, da u samom delovanju treba po svaku cenu birati samo nekog ko predstavlja određeni pol bez obzira na stručne i druge kvalifikacije. To svakako treba imati u vidu.Ono što je važno kada govorimo o samoj kulturi, jeste da je Zakon o kulturi kao bazični zakon koji tretira jednu veoma važnu sferu ljudskog života, budući da smo rekli da kultura veoma širok pojam i u praksi i ukoliko bismo najšire hteli definirati ovaj pojam, uz sve pokušaje i stručne definicije ovog termina, mogli bismo reći u najširem da je kultura odnosa prema životu, prema celokupnom životu, kako svom, tako i prema životu drugih ljudi u našoj neposrednoj i daljoj komunikaciji, odnos prema prirodi, prema prirodnim resursima, prema svemu što se tiče čoveka.U tom smislu je veoma značajno da na ovom jako važnom, mukotrpnom putu budemo svesni važnosti i pre svega naše odgovornosti u kreiranju samog odnosa prema kulturi života, ponašanja, kulturnih obrazaca generalno. Vi ste spomenuli dva jako značajna projekta koja Ministarstvo kulture i informisanja kani realizirati. Dakle, pitanje kulture u medijima i pitanje međureligijskog dijaloga su svakako projekti koji koji mogu mnogo doprineti, jer celi javni diskurs, ali možda ponajviše mediji su u potrebi da kroz različite sadržaje promovišu kulturu poštivanja drugog, drugojačijeg, različitosti, različitih vrednosti, a čini se da toga danas sve manje ima. Generalno, globalno možemo govoriti o devalvaciji kulture na svim poljima, pa u tom domenu i na ovom polju.S druge strane, jako je važno zbog odgovornosti prema mlađim generacijama, jer deca danas nisu, nažalost, u prilici zbog svih modela života koji im se nude kroz proces digitalizacije i negde su možda više u nekom virtuelnom svetu nego što su to generacije nekada bile, pa u obavezi smo da njima predstavimo pitanje značaja kulture, ne samo kroz kulturne sadržaje i kulturno nasleđe jer je to samo jedan deo ili segment kulture, već kroz celokupan obrazac, kulturni obrazac i način ophođenja prema drugom i drugojačijem.Pitanje kulture manjinskih zajednica i naroda je takođe nešto što je veoma značajno i to je svojevrsna blagodat, prednost, da u jednoj državi, u jednom društvu imate toliko različitih naroda i manjinskih zajednica i njima treba dati prostor, kako kroz medijsko javno predstavljanje, tako i kroz pomoć, konkretno ministarstva na lokalnom nivou. Jer, govorimo vrlo često o finansijama, kako one često nedostaju za neke projekte, a nažalost nekada je potreban i sam osećaj tih ljudi na lokalnom nivou koji deluju koji deluju i utom smislu nadzorna uloga samog ministarstva je veoma značajna. Hvala vam. **Elvira Kovač** Zahvaljujem.Vreme predviđeno za poslaničku grupu je potrošeno.Reč ima narodni poslanik Vladan Glišić. **Vladan Nemam problem sa zakonima o kulturi, imam problem sa Zakonom o rodnoj ravnopravnosti i problem sa vlašću Srpske napredne stranke.Ovde govorimo u ovom zakonu o uslovima za imenovanje direktora ustanova kulture, a opšte je poznata činjenica da širom Srbije po svim vertikalama i horizontalama gde vlada SNS, pogotovo na lokalu, direktori javnih preduzeća, pa i ustanova kulture su često lica u stanju vršioca dužnosti. Znači, čuveno v.d. stanje se koristi da bi ti ljudi bili pod partijskom kontrolom, jer ako su neposlušni lako ih je smeniti, dok kada ih izaberete za direktore onda ih možete smenjivati samo iz zakonom predviđenih razloga.S

a rodna ideologija jeste jedan oblik radikalnog feminizma i mi nemamo problem sa radikalnim feminizmom, on je kao i svi ekstremizmi brutalno iskren, ali imamo problem sa onim briselskim feminizmom koji je uvek licemeran kako po pitanju ovih društvenih tema, tako i po pitanju posmatranja granica država, gde kažu da su granice država u Evropi nepovredive, ali granice Srbije to nisu.Isto tako, kada govore o 40% manje zastupljenog pola, misli se na ženski pol, ali se ne postavlja pitanje kako ćemo ovo primeniti, recimo, u rudarskim jamama, gde je mnogo više muškog pola, kako ćemo to primeniti u komunalnim preduzećima u ekipama za pražnjenje smeća, da li ćemo i tu raditi ovako ekspresno, ideološki, eksperimentalno intervenisanje i tražiti da se i tu 40% pripadnika manje zastupljenog pola uključi.Znači, to je to licemerje koje neće da gleda društvenu stvarnost, neće da prihvati arhetipske uloge i pol kao biološko određenje i muškarca i žene, već hoće da se igra rodovima, da se igra subjektivnim osećajem, da neko do podne može da se oseća kao žensko, od podne kao muško, a društvo mora da uvažava sve to i čak da zakonski upodobljuje svoje okruženje takvim to radi politički zapad znamo. On je između ljudi i kapitala izabrao kapital. Kapitalu smeta porodica kao solidarna zajednica, smeta mu muškarac i žena u svoj arhetipskoj ulozi, kao ljudi koji svoju egzistenciju i smisao života ne traže u potrošnji, već u nekim drugim vrednostima. To je u redu za njih i kao njihov izbor, ali nije u redu da se nameće nama. Tu me čudi SNS, koja ima puno ljudi koji misle kao i ja, ali nemaju snage da se suprotstave onom malom broju dobro razmeštenih agenata stranog uticaja koji rade na tome da se dženderizacija i zagejavanje Srbije sprovede do kraja.Pored ovih problema, vratiću se na Zakon o rodnoj ravnopravnosti, jer je on čvorno mesto naših problema u ovom smislu. Da podsetim da rod nije nije objektivno naučno utvrđena kategorija, da nije ni ustavna kategorija, u našem Ustavu se govori o polu, čak i u ovim zakonskim predlozima se govori o manje zastupljenom polu, a ne o manje zastupljenom rodu, zato što zakonodavac, tj. predlagač zakona, kao svako racionalan ko se bavi rešavanjem racionalnih društvenih problema, vidi da je rod nešto potpuno nepotrebno, ali smo morali, da bi udovoljili zahtevima lobija iz Evropske unije, da uvedemo Zakon o rodnoj ravnopravnosti.Inače, da je to neustavna kategorija, kada govorimo o rodu, potvrdio je i u svom mišljenju Visoki savet sudstva. Da je rodno senzitivan jezik ideološka intervencija i nasilje nad jezikom potvrdilo je i Odeljenje za jezik Srpske akademije nauka i umetnosti. Znači, mnogo je bilo signala da to nije u redu i sada postoje postupci pred Ustavnim sudom koji se vode da se dokaže neustavnost ovog Zakona o rodnoj ravnopravnosti, a mi smo požurili da sprovedemo intervenciju tog zakona u naše druge zakone.Da budem pošten, u ovim predlozima toga nema, jer se ovde govori o manje zastupljenom polu, tako da ovi zakoni o kulturi neće biti na udaru odluke Ustavnog suda, ako se Ustavni sud ikada probudi, pa odluči da brani Ustav ove zemlje, ali je potrebno reći da treba zaustaviti upodobljavanje svih naših zakonskih okvira jednom neustavnom zakonu, zakonu koji podleže nenormalnim ideologijama iz Evropske unije, a zove se Zakon o rodnoj ravnopravnosti. Hvala.

postavlja ili bira direktor neke ustanove kulture. Nedavno sam bila u Francuskoj Republici i upravo nekoliko dana nakon objave predsednika Francuske Republike gospodina Makrona ko su čelni ljudi koji će biti direktori muzeja „Luvr“, ne znam još koje izmene su bile, nemojte me hvatati za reč, važno je da ih on postavlja direktno, ne postoje konkursi, ne postoje odluke Vlade. Sad ćete vi reći – naravno, zbog njihovog načina funkcionisanja i ovlašćenja koja ime njihov predsednik, ali samo hoću da kažem da njihova javnost nije time imala drugačije načine mišljenja i napada na predsednika Makrona, što je po svom nahođenju, svojim izborom odlučio da na čelu ustanova kulture budu određene ličnosti, ali dobro, to je zrelost njihovog društva da kada je

da sam ministar kulture ili političar koji smatra da u resoru koji vodi treba da uvede reda. Ne smatram da sam prozvana, oštećena time što ste rekli da ustanove kulture vode ljudi u v.d. stanju. Što se mene tiče, što se tiče republičkih ustanova kulture, ako pratite šta se desilo u poslednjih osam meseci, ima ih sve manje. Dosta ljudi je i promenjeno jer su im istekli mandati. Neki su promenjeni zato što je bilo problema u vođenju njihovih ustanova kulture, o kojima su ćutali nekoliko godina, dok nisam otkrila javnosti šta se dešavalo, a neke sam spremna kada se završe revizije koje se sada vrše da progovorim šta se tu dešava. Ali, uglavnom, smenjeni su, nisu više na čelu tih ustanova, nalaze se drugi ljudi. Što je još najvažnije, posle nekoliko meseci v.d. stanja sada su već raspisani konkursi, oni učestvuju na konkursima, neki su već izabrani tim putem, a do kraja godine mislim da će skoro sve ustanove kulture Republike Srbije biti u redovnom četvorogodišnjem mandatu. To mi je cilj da uradim i da se zna da neko ko vodi neku ustanovu kulture ima jasan mandat četiri godine, da vidimo šta i kako će on da rukovodi ovim važnim nacionalnim resursima.Što se tiče Zakona o rodnoj ravnopravnosti, čini mi se da se jezičko jezičko pitanje nalazi pred Ustavnim sud, a ne celokupan zakon. Vi me ispravite ako grešim, jer nisam baš toliko pratila, vidim da je najviše bilo polemike oko jezičkog dela, odnosno obaveznosti i kazni koje slede iz toga. Ali moja dužnost, kao ministra, kada parlament Republike Srbije donese jedan zakon, da u svom resoru usaglasim taj zakon i to se odnosi na procenat manje zastupljenog pola u određenim upravnim i nadzornim odborima.Na čelnim mestima ustanova kulture u Republici je otprilike pola-pola muškog i ženskog pola. Ja sam više zagovornik da to ne pratim toliko, nego ko je kvalitetniji u konkurenciji i ko je bolji profesionalac ili ima bolje planove za vođenje jedne ustanove kulture, treba da prođe bez obzira da li je muškarac ili žena.Mi imamo primere iz davnih vremena, jer smo imali da je prva žena, recimo, režiser Soja Jovanović sa fantastičnim filmovima koji se gledaju nadam se i u ovom dobu, „Pop Ćira i pop Spira“, „Put oko sveta za 80 dana“ i tako neke stvari, žena koja je zaista zaslužila najveća priznanja. Zatim, za vreme Drugog svetskog rata čuvena glumica Žanka Stokić, koja mislim da Beograd ako nema spomenik, onda svakako treba da joj podigne spomenik. Da ne kažem za nove generacije, gde imamo izvesne slikare, vajare, muzičare ili muzičarke, glumce, glumice, režisere, režiserke, kako god, ali da iz zovemo moramo ih poštovati jer su to žene koje ostavljaju traga u našoj kulturi i naravno u ovo doba ostaviće traga za neke buduće generacije.Mislim da je ovo što sam danas uradila, izmenila jedan-dva člana, u stvari putokaz kako ministri u Vladi Republike Srbije treba da se ponašaju. Kada se donese jedan krovni zakon, mi svi moramo da pratimo određene članove tih zakona, da ih menjamo u našoj oblasti, da bi uopšte zakoni i krovni zakoni koji se ovde donose zaživeli i dobili svoju svoju pravu implementaciju. Tako da, moja preporuka je da bude više rodne zastupljenosti ili zastupljenosti polova, kako god hoćete, u svim upravnim i nadzornim odborima u državi.Kažem, neobično je da na čelu ustanova kulture je bilo i ima dosta žena, ovog puta govorimo o ženama, a da ih je u upravnim i nadzornim odborima bilo manje. To je neka anomalija koju sam primetila. Sada sam sve upravne i nadzorne odbore upodobila u skladu sa slovom zakona koji ste nedavno usvojili. Hvala. Zahvaljujem se ministarki kulture.Reč ima Vladan Poštovana ministarka, mi smo imali i određene idejne sukobe i ne pripadamo istim političkim opcijama, međutim, prateći vaš rad imam obavezu da pohvalim to što se tiče decentralizacije kulturnog života u Srbiji, pogotovo vaše posete opštinama kao što je bila poseta Opštini Aranđelovac, gde ste podržali ljude koji vode smotru „Mermerni i zvuci“. To nama kao opštini izuzetno znači.Što se tiče SNS ona je toliko velika stranka da u sebi sadrži i dobre i pogrešne procese, tako da, ja kada sam mislio o direktorima u v.d. stanju više sam mislio na ljude na nivou lokalnih samouprava i to jeste problem.Vezano za pravne zahteve Ustavnom sudu, postoji više zahteva, jedan od njih jeste vezan za neustavnost pojma roda pošto, kao što znate, u našem Ustavu postoji pojam pola i, kao što vidim, i vi ste u svom zakonu to više insistirali nego što je sam pojam roda.

spisak dvoraca i vila koji će biti prezentovani francuskim stručnjacima koji će doći u septembru u Republiku Srbiju i koji će nam pomoći u realizaciji revitalizacije takvih takvih objekata koje Srbija, verovali ili ne, ima 118, a koji nemaju skoro nikakvu namenu i svi se kao spomenici kulture nalaze u izuzetno lošem stanju.

prosto, podsetiću da menjamo i Zakon o bibliotečko-informacionoj delatnosti i naglasiću ovo informacionoj delatnosti, pošto je to deo, takođe ovog zakona.Podsetiću vas na jednu važnu stvar i o javnom interesu javnosti da sazna određene važne činjenice. Dakle, fašizam je takođe nekultura. Nasilje je nekultura. Kriminal je nekultura. Upravo ste i vi pre jedno 20 minuta, cenjena gospođo ministarka, govorili i sami o kriminalu, tako da bih se naslonio na to i to je važno.Dakle, jednostavno ću govoriti o obimnim i invazivnim nezakonitostima u informacionim delatnostima i informativnim delatnostima, pošto je na kraju u nadležnosti vašeg ministarstva i informisanje.Dakle, prvi jedan primer ove nezakonite informacione saradnje i informativne, to je primer saradnje KRIK-a i klana Belivuk iz 10. Tada je KRIK pratio sina predsednika Republike i objavio je, zamislite, senzaciju sledeće sadržine da sin predsednika Republike sedi u kafiću, pije sok i gleda utakmicu.Baš tada je slučajno tih dana prodrlo u javnost da KRIK sarađuje sa klanom Belivuka. To je sad već nešto drugo, to je u ovoj delatnosti. Inače, jedni te isti, i to je utvrđeno istragom, jedni te isti korumpirani policajci su KRIK-u dojavljivali lokaciju sina predsednika Republike i dojavljivali su druge podatke informacione o samom klanu Belivuk. Veza je jasna.O ovoj neobičnoj vezi, informativnoj vezi KRIK-a i klana Belivuk je opet u martu 2021. godine svedočio Nenad Marković, otac Strahinje Markovića, jedne od žrtava klana Belivuk. Nenad Marković, otac žrtva klana Belivuk kaže: „Jedno veče mi je zazvonio telefon, nepoznat broj.“ Kaže: „Čovek se predstavio kao Veljko Belivuk. Nisam znao ko je, on je rekao da su proverili sve živo i da za Strahinju niko ništa ne zna. Pitao me je …“ znači Belivuk „… da objavimo sve u medijima, uputio nas je na KRIK, dakle, razmenimo informacije, gde smo mi i dali izjave.“Na pitanje novinara – da li je Veljko Belivuk u KRIK imao poverenje, otac žrtve Nenad Marković odgovara – Da.Marinika Tepić u tom svetlu, tada, već u martu, 9. povodom postupaka KRIK-a to su te informacione veze, iznosi neistine i ona staje na stranu klana Belivuk i povezuje nepovezivo i kaže: „Saznali smo kako je režim pravio Belivuk klan. Podrška za KRIK i Stvana Dojčinovića.“ A vlast je, podsetiću, par nedelja pre te njene izjave na Tviteru pohapsila klan Belivuk. Mislim i toliko od suvislosti njenih izjava.Sad vidimo, dakle, informacione veze Đilasove stranke, KRIK-a i klana Belivuk. Klan Belivuk je vojno krilo mafije koja opet ima svoje političko i medijsko krilo, i sva tri krila mafije informaciono, informativno i vrlo nekulturno sarađuju, a imaju i slične metode i veze. Navešću koje su veze ova tri krila mafije: prvo, u ubijanju, drugo, u ideologiji i treće, u zagovaranju nasilja u politici, dakle, oni zagovaraju lustraciju, fašizam, odmazdu, pretnje nasilnom promenom vlasti.Setimo se pretnje vešanjima, silovanjima i nasiljima u praksi upravo napad na instituciju, to je institucija kulture na RTS, pre dve godina i prošle godine smo imali napad na Skupštinu Srbije.Marinika Tepić, to je takođe iz oblasti kulture i to je strašno jer to je spot koji je pre neki dan predstavljen javnosti. Ona govori jasno o snoplju koje se ujedinjuje i to stalno ponavlja u tom svom spotu.Podsetiću vas da snoplje sa sekirom predstavlja simbol italijanskog fašizma. Setimo se opet da su na tim protestima nošena vešala u januaru 2019. godine i to upravo na Terazijama gde su nemački nacisti vešali srpske rodoljube. Oni najavljuju udruživanje snoplja. snoplja. Oni kažu – to ujedinjeno snoplje se ujedinjuju protiv Aleksandra Vučića.Prosto, reći ću vam, na italijanskom i latinskom reč snoplje je „fascio“, odnosno“fasces“ i tu terminologiju snoplja je svojevremeno pre drugog svetskog rada preuzeo Benito Musolini, osnovao je fašistički pokret, a rumunski fašisti su takođe imali istu ideologiju. E, sada Marinika ciubanus hivcu nastavlja tu tradiciju snoplja.Povodom ovih informacionih nezakonitosti i transkripta KRIK-a se 23. jula oglasio UMS koji je rekao u svom saopštenju da se protivi odluci uredništva KRIK-a, da se izjave iz istrage osumnjičenih za teška ubistva i mučenja predstave čitaocima kao neuputne, što je kaže UMS činio i list „Nova“ na svojoj naslovnoj strani.E, sad takođe iz ove informativne delatnosti. Ima ovde dvoznačnih stvari. Analiziraću intervju Jovane Gligorijević kratko, koja je veliko ime u Đilasovom novinarstvu, koja je iznela par šokantnih stvari, informaciono-informativnih u tom svom intervjuu.Ona je rekla – licemerje je kada se napada KRIK, kada objavi iskav Veljka Belivuka ili to što se urednik KRIK-a Stefan Dojčinović sastajao sa advokatom Belivukom, kaže Jovana Gligorijević.Šta je tu šokantno? Šokantno je što Jovana Gligorijević, novinarka „Vremena“, praktično glavna novinarka u toj sferi i u listu „Vreme“ potvrđuje da se Stefan Dojčinović KRIK-a sastajao sa klanom Belivuka, i to ovih dana.Iz toga proizilazi

tome je KRIK dodatno polirao te laži iz transkripta Belivuka i Miljkovića, a uz to novinarka Gligorijević kaže i to je vrlo značajno njeno svedočenje, značajno njeno svedočenje, kaže – novinari imaju legitimno pravo da sednu i sa crnim đavolom ako će da dobiju informaciju koja je u javnom interesu. Ja ću vam takođe nešto govoriti o tom javnom interesu.Zamislite sada da su novinari intervjuisali optužene naciste i koljače u Nirmbergu 1945, 1946. godine i njihove advokate i da su onda te laži plasirali kao istinite?Niko normalan ne bi očekivao da će od crnog đavola, dakle, koljača, ubica i kanibala, da dobije informaciju koja je u javnom interesu. Dakle, Jovana Gligorijević bespogovorno veruje klanu Belivuk. Zbog čega?S druge strane, što se tiče tog interesa javnosti da sazna sve, zbog čega svi ti Đilasovski novinari i mediji nisu nikada za sedam godina pitali Đilasa, dakle, to su stotine novinara i jedno 30 Đilasovskih medija koji Đilasa nikada nisu pitali tokom ovih sedam godina zbog čega je mučio i mlatio bivšu suprugu i njene roditelje i zbog čega je pretio smrću bivšoj supruzi? To je u interesu javnosti da ona to sazna. Ako neko kaže da nije, voleo bih da čujem i jedno obrazloženje.Dakle, Jovana Gligorijević na pitanje da li treba objavljivati iskaze u medijima, ona kaže: „Da, ako prevagne javni interes“. Opet, ni ona ni njen list „Vreme“, niti i jedan od 30 Đilasovskih medija nije video javni interes u tome da se objave iskazi iz policije Đilasove bivše supruge i njenih roditelja, niti su ikada pitali Đilasa zbog čega je mučio i tukao bivšu suprugu i pretio joj da će joj odrubiti glavu.Da li je to u javnom interesu da se borimo protiv nasilnika koji imaju ozbiljno porodično nasilje? Pa, naravno da jeste. A zašto to nije nikada urađeno u ovih sedam godina?Opet, što se tiče onih strašnih snimaka iz Srebrenice, Jovana Gligorijević kaže da je prikazivanje toga nalagao opet javni interes. E onda sledi pitanje – a zbog čega je javni interes ne nalaže da se prikažu slike žrtava klana Belivuk-Zicer? Nalaže, pa su i prikazani.

ali da je problem što ovde to nema ko da ispita. Prvo, to nije tačno. A, drugo, to isto pitanje važi i za Đilasovo porodično nasilje. Znači, neko mora da se pita. Neko se pita Neko se pita zašto Đilas nije procesuiran zbog onih 619 miliona evra. Evo odgovora – nije procesuiran ni zbog svog porodičnog nasilja. Znači, sve tri žrtve su dale iskaze u policiji. Šta je preduzeto za ovih sedam godina? Ništa i onda nemojte da se čudite što ništa nije preduzeto u vezi pljačke ovih 619 miliona

kada je reč o političarima i kriminalcima, apsolutno treba da budemo skeptični. Odgovara na pitanje kome treba verovati. Dakle, izjednačila je političare i kriminalce. ozbiljno suprotstavio tome, jer to niko normalan neće izjednačiti, mafiju i političare.Znam da zanimanje političara možda nije popularno, ali niko normalan ne bi trebao da tvrdi da smo mi mafijaši.Kako izgleda priprema, to je takođe primer nezakonitosti u informacionoj i informativnoj sferi. Dakle, Dakle, transkript koji je objavljen kao kontra transkriptu KRIK-a, imamo dva transkripta. Dakle, to je transkript koji govori o pripremi za laganje konsiljerea, kasapina i koljača i koji svedoči da je transkript koji je KRIK objavio neistinit. Dakle, jednostavno radi se o transkriptu razgovora Belivukovog i Miljkovićevog advokata, Dejana Lazarevića sa tom dvojicom koljača, pa kako je informaciono široko predstavljen onaj prvi transkript, koji je dodatno i dorađivan, a koji sadrži sve treba da čujemo i ovo.Dakle, Marko Miljković kaže svom advokatu konsiljereu: „Treba da pustimo to u javnost, da slažemo, da izazovemo reakciju javnosti, a za tom pričom, što ću ciljano da plasiram, za

Ko kaže da se nismo sastajali“. Taj deo ću da skratim.Onda advokat razgovara sa Belivukom i kaže: „Konsiljere, sve je dogovoreno. Reći ćemo – znaš da ste se viđali sa žvalavim redovno.“, a Belivuk kaže: „Jeste, brate. Tako ćemo. Reći ćemo i da smo imali snimljeno, ali da su mi uzeli risiver, pa su snimci, kao, obrisani, pa sada nemam snimke, a imao sam ih. Advokat kaže: „Da, da. A da bi se dodatno zamutilo, reći ćemo da možda ipak imamo snimke, da smo neki deo presnimili“. Belivuk kaže: „Super.

koji je snimljen, ovaj drugi transkript, istinit zbog toga što sve Đilasovske stranke, mediji i advokati traže da se utvrdi da li su transkripti koje sam naveo konsiljera, kasapina i koljača snimljeni protivzakonito. Pa, možda jesu, možda nisu, ne znamo, a možda su i oni prvi transkripti snimljeni i izneti protivzakonito. Ko to zna?Međutim, ono što je vidno iz ovoga je da niko ne dovodi u pitanje istinitost ovoga što sam upravo naveo, ovog razgovora. Ovaj transkript, to jest ovaj razgovor jasno dokazuje da je sadržaj izjava Belivuka i Miljkovića datih u toku, dakle, to je bilo 5. jula, apsolutan lažan, a time je lažan i KRIK-ov transkript koji je KRIK, rekao sam, dodatno dorađivao, pa objavio.Đilasovski mediji već sedmi dan, i to traje neprekidno od prošlog četvrtka, vrše promociju koljača i ubica i to informaciono-informativna sfera je potpuno zatrpana time i kao po komandi od prošlog četvrtka, svi, jedno 30 medija je objavilo ove Belivukove halucionogene laži kao da su Sveto pismo, kao da su istinite.Interes javnosti je da zna da klan Belivuk – Zvicer ima i dva portparola. Jedan je onaj Vladimir Vuletić, koji je za njihove potrebe osnovao i stranku Crno na belo, a drugi je portparolka Marinika Tepića.Postoje najmanje tri stranke koje zastupaju klan Belivuku. Dakle, to su Crno na belo, SSP i Narodna stranka, a pre šest dana, i to je još jedan dokaz o vezama svih ovih, svoju podršku klanu Belivuk su u vidu saopštenja izneli Marinika i Đilas u saopštenju SSP-a pod nazivom - Sada je jasno zašto država godinama nije reagovala na, kako kako ga oni predstavljaju, Velju nevolju, pa mu tako i tepaju.Đilasova stranka, koja upravo zastupa klan Belivuk - Zvicer, uzima zdravo za gotovo Belivukove halucinogene izmišljotine.Đilas i Marinika, kao što vidimo, iskusni političari i ipak bezrezervno veruju i Belivuku i Miljkoviću i to je dokaz onoga što već mesecima tvrdim – SSP je političko krilo oružanog krila, to jest mafijaškog klana Belivuk – Zvicer.Da završim sa Jovanom Gligorijević. Nešto je imala ona i ispravno u tom svom intervjuu. Znači, kada je na pitanje da prokomentariše svojevremeno objavljivanje slika ubijenih pripadnika Zemunskog klana, Jovana Gligorijević je rekla – mislim da smo civilizacijski napredovali. Tačno, tako je. Za razliku od 2003. godine, koja nije bila ni civilizovana, ni pravedna, ni pristojna u doba DOS-a i DS-a, danas je Srbija i civilizovano i pravedno društvo, a time je i pristojno društvo i to društvo mafijašima sudi, a ne ubija ih. Živela Srbija. Hvala vam.

Zakon o kulturi koji se primenjuje od 2010. godine sa nizom podzakonskih akata koji proizilaze iz njega stvorio je preduslove za ujednačenu, sistematsku i efikasnu regulaciju celokupne oblasti kulture.Izmene i dopune Zakona o kulturi koje smo usvojili početkom maja ove godine imale su za cilj da unaprede zakon, a samim tim i unapređenje funkcionisanja javnih institucija kulture.Pomenute kulture.Pomenute izmene tiču se, na primer, usvajanja budžeta za sledeću godinu pre kraja tekuće fiskalne godine, što omogućava jednu dobru dinamiku. Zatim, ujednačavanje broja članova upravnih odbora. Naime, novi zakon je bitno uredio sastav upravnih odbora, što je doprinelo da više nema šarolikosti koja je bila prisutna, posebno u manjim sredinama, kada se starim zakonom ostavljala mogućnost da upravni odbor ima najmanje tri člana, pa su neki upravni odbori imali tri, a neki pet, a neki možda i više. Sada je precizirano da mora biti pet članova i smatram da je ta ujednačenost važna.Osim toga, upravni odbor je ustanova u kojoj za određenu nacionalnu manjinu od posebnog značaja, osim pet članova, sada imaju i po jednog člana iz Saveta nacionalnih manjina.Jedna od novina koje su donele izmene i dopune Zakona o kulturi koji smo usvojili u maju ove godine jeste i ta da se za direktora kulturne ustanove imenuje lice koje ima visoko obrazovanje i pet godina radnog iskustva u kulturi, umesto tri godine radnog iskustva, što je bilo prethodno predviđeno.Kako su i danas pred nama izmene i dopune Zakona o kulturi, one se tiču usaglašavanja ovog zakona sa Zakonom o rodnoj ravnopravnosti. Izmene se odnose na članove u zakonu kojim se definiše učešće žena u nacionalnim savetima nacionalnih manjina, kao i u upravnim i nadzornim odborima. Tako umesto 30% manje zastupljenog pola, mora biti obezbeđena zastupljenost 40% manje zastupljenog pola, a to su najčešće žene.Kako žene.Kako razvoj jednog društva nije moguć bez poštovanja principa rodne ravnopravnosti, smatram da će ova izmena doprineti ujednačenijem odlučivanju žena i muškaraca. Mada je u poslednjih nekoliko godina broj žena u politici, na mestima odlučivanja, porastao, još uvek nije na zadovoljavajućem nivou.Većem broju žena na mestima odlučivanja doprinose i kvote kao instrument, zahvaljujem kojem su žene kandidovane, vidljive i aktivne u javnom i političkom životu. 40% žena, kao manje zastupljenog pola, na mestima odlučivanja još nije suštinska ravnopravnost, ali jeste jedan korak ka tome.Što se tiče Zakona o bibliotečko-informacionoj delatnosti, on predstavlja normativni okvir koji omogućava razvoj bibliotečko-informacione delatnosti, napredak biblioteka u stručnom smislu, kao i zaštitu i sigurnost biblioteka u institucionalnom smislu.Izmena smislu.Izmena zakona o kojoj danas govorimo odnosi se na obavezu usaglašavanja ovog zakona sa Zakonom o kulturi. Preciznije, izmena Zakona o bibliotečko-informacionoj delatnosti odnosi se na deo zakona kojim se regulišu uslovi za izbor direktora biblioteke. Tako će ubuduće članom 17. Zakona o bobliotečko-informacionoj delatnosti biti jasno definisano da se za direktora biblioteke imenuje lice koje ima visoko obrazovanje i najmanje pet godina radnog iskustva u kulturi, umesto tri, koliko je bilo do sada.Mi iz Socijaldemokratske partije Srbije podržavamo izmene pomenutih zakona i nadamo se da će njihova primena biti dosledna.Želela bih da napomenem ovom prilikom da se ustanove kulture u manjim sredinama susreću sa problemom zapošljavanja stručnih kadrova na neodređeno vreme. Iako je povučena zabrana zapošljavanja i omogućeno da se zaposli do 70% od broja radnika koji su napustili radni odnos zbog odlaska u penziju ili nekog drugog razloga, zbog malog ukupnog broja zaposlenih, i dalje se susreću sa praktičnim problemima i ne mogu da zaposle nove radnike na neodređeno vreme.U malim sredinama ovo je poseban problem, zato što su često neophodni stručni kadrovi, posebno muzejski kadrovi, koji moraju da dođu iz drugih mesta ili iz velikih kadrova. Ukoliko ne mogu da dobiju posao na neodređeno vreme, ovakvi kandidati nisu u mogućnosti ili nisu voljni da preuzmu rizik i troškove koji su rezultat rada u drugom mestu, jer to često podrazumeva preseljenje i odvajanje od porodice. Ovakva situacija muzeja kao ustanova kulture u manjim sredinama dodatno stavlja u nepovoljniji položaj u odnosu na slične ustanove u velikim gradovima.Nadam se da će Ministarstvo imati razumevanja i pokazati još jednom svoju posvećenost ravnomernom očuvanju i promovisanju kulture u Srbiji.Mali pomaci u kvalitetu rada kulturnih ustanova u manjim sredinama rezultiraju natprosečnim uticajem u zajednici i zbog toga smatram da je svaki oblik pomoći koji Ministarstvo može da pruži višestruko koristan.Iskoristiću ovu priliku da istaknem podršku Ministarstvu kulture i informisanja, koje značajnim finansijskim sredstvima podržava rad kulturnih ustanova i programe njihove u opštini Prijepolje, odakle dolazim. U pitanju su tradicionalne manifestacije i programi, kao i projekti kojima se neguje kultura i tradicija Bošnjaka. Tu su i značajna sredstva za digitalizaciju bioskopa, doma kulture, gde se Prijepolje našlo među deset opština za koje su izdvojena ova sredstva. Značajna su i sredstva dobijena na konkursu "Gradovi u fokusu" i to je ono što treba pohvaliti.Izdvojila bih i podršku Ministarstva kulture i informisanja muzeju u Prijepolju u iznosu od 600 hiljada dinara za otkup dva značajna umetnička dela kojim je uvećana i obogaćena muzejska zbirka. Ovo je prvi put da je Ministarstvo izdvojilo sredstva za ovu namenu muzeju u Prijepolju i nadam se da će se ovakva saradnja nastaviti na dobrobit građana Prijepolja, ali i svih onih građana Srbije koji su u prilici da posete Prijepolje Prijepolje i muzej u Prijepolju.Značajna su i sredstva od 430 hiljada dinara kojima Ministarstvo u celosti finansira projekat "Religijsko mišljenje i praksa stanovništva Prijepolja i okoline", gde će tim etnologa vršiti etnološka istraživanja.Postoji mogućnost da Ministarstvo finansira još jedan značajan projekat koji se tiče razvoja novinarstva u opštini Prijepolje povodom 90 godina od pojave prvih novina, kada je prvi broj lista "Sandžak" izašao 1. februara 1932. godine, čiji je izdavač i publicista bio Milivoje Žugić.Za građane Prijepolja od velikog značaja je i podrška Ministarstva u obnovi bibliotečkog fonda biblioteke "Vuk Karadžić". Moji Prijepoljci koji vole da čitaju i koriste druge usluge biblioteke imaće priliku da dođu do najnovijih i najaktuelnijih naslova. Prijepoljska biblioteka je primer dobrog rada i upravljanja i nadam se da će Ministarstvo nastaviti sa ovim vidom podrške. Verujem da razumete koliko je dragoceno svim ljubiteljima knjige, studentima, uopšte intelektualcima, kada u jednoj maloj sredini kao što je opština Prijepolje, mogu da dođu ne samo do najaktuelnijih naslova, nego do svih onih značajnih naslova koji su im neophodni za obrazovanje i uopšte rad.Socijaldemokratska partija Srbije podržaće predloge zakona o kojima danas raspravljamo. Zahvaljujem se. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik mr Đorđe Kosanić. Izvolite. **Đorđe Kosanić** Zahvaljujem.Poštovana ministarko Gojković sa saradnicom iz Ministarstva, poštovana potpredsednice Skupštine, dame i gospodo narodni poslanici, pred nama su danas dva predloga zakona, prvi o izmenama Zakona o kulturi i drugi o izmenama Zakona o bibliotečko-informacionoj delatnosti i poslanička grupa Jedinstvene Srbije u danu za glasanje podržaće pomenute predloge zakona.Na samom početku moje izlaganje biće usmereno na Predlog zakona o kulturi i konkretne izmene koje se odnose na ovaj predlog zakona obezbeđuju zastupljenost manje manje zastupljenog pola i to na samom početku sa 40% u Nacionalnom savetu za kulturu, upravnim i nadzornim odborima, ustanovama kulture, a kojih je osnivač kako Republika Srbija, autonomna pokrajina, ali i jedinice lokalne samouprave.Praktično, rodna ravnopravnost u oblasti kulture obuhvata jednaku slobodu kulturnog i umetničkog stvaralaštva, a sa druge strane ravnopravni pristup kulturnim dobrima i kulturnim sadržajima, jednaku mogućnost ispoljavanja i razvijanja talenata u umetničkom i kulturnom stvaralaštvu, ravnopravno učešće na konkursima za projekte kulture i umetnosti, kao i ravnopravno učešće na konkursima za nagrade koje se dodeljuju u oblasti kulture i umetnosti.Kada je reč o rodnoj ravnopravnosti u oblasti javnog informisanja, izmene se odnose na član 44. i praktično zabranjuje se izražavanje mržnje i omalovažavanja kako za žene, tako i za muškarce, ali i javno zagovaranje i podržavanje i postupanje zasnovano na predrasudama, običajima i drugim društvenim obrascima ponašanja, a koji su zasnovani na ideji nadređenosti, odnosno podređenosti kako muškarca, tako i žene

da kažem, a to je Strategija razvoja Srbije od 2020. do 2029. godine. Ona praktično predstavlja osnovni i strateški dokument kulturne politike Republike Srbije kojom se planski i sistemski reguliše javni interes u oblasti kulture i određuju strateški prioriteti razvoja kulture u narednom desetogodišnjem periodu.Ministarka, neki osvrt kada govorimo sada o kulturi, najpre da kažem kada govorimo o pozorišnom životu, Beograd ima najintenzivniji pozorišni život, zatim Novi Sad, sa druge strane Subotica, Niš, Kragujevac i to predstavlja otprilike 60% srpskog pozorišta.Sa druge strane, u oblasti muzičkog stvaralaštva u Republici Srbiji funkcionišu tri simfonijska orkestra: Beogradska filharmonija, Vojvođanski simfonijski orkestar u Novom Sadu, ali i Niški simfonijski orkestar, a vi, ministarka, znate da dolazim iz Kragujevca, dobro ste upoznati da u okviru Muzičkog centra u Kragujevcu funkcioniše Kragujevački simfonijski orkestar, ali to nije jedino. Dakle, Gradski kamerni hor „Liceum“, Gradski kamerni orkestar „Šlezinger“, zatim Kragujevački akademski orkestar „Akordeonista“, Gradski omladinski hor i Gradski dečiji hor.Isto tako, ministarka, ono što ovde zaista ne mogu da zaobiđem, a kada govorimo o Strategiji, nešto što je, čini mi se, pokazano od velike važnosti u Strategiji, jeste saradnja između kulture i obrazovanja.

potpisan je Memorandum o saradnji između Grada Kragujevca i svih osnovnih i srednjih škola.Želim ovde još da kažem da će se u Kragujevcu, vi to dobro znate, naslonjeno na ovu Strategiju, usvojiti plan tokom ove godine, razvoja grada Kragujevca od 2021. do 2025. godine.Na

mislim, je po uzoru na evropski projekat Evropska prestonica Srbije i, što je još najvažnije, on se oslanja na decentralizaciju kulturnu Srbije. lokalnih samouprava treba da prepozna značaj ovog projekta i da se dobro pozicionira, kako na kulturnom nebu Srbije, tako na turističkom nebu Srbije, ali čini mi se, ne samo na kulturnom i turističkom nebu Srbije, već mnogo šire, u čitavom regionu.Ono što na samom kraju želim da kažem jeste da će poslanička grupa u danu za glasanje podržati oba predloga zakona o kojima sam danas govorio. Zahvaljujem. Zahvaljujem.Reč ima zamenik predsednika poslaničke grupe SPS, narodna poslanica Snežana Paunović. Paunović** Zahvaljujem, potpredsednice.Uvažena gospođo Gojković sa saradnicom, na dnevnom redu Narodne skupštine je kultura. Za mene i za vas kontinuitet od pet godina. Današnji povod, dva predloga zakona, i to izmene i dopune Zakona o kulturi i Zakona o bibliotečko-informacionoj delatnosti.Pre analize uopšte sadržaja ovih predloga zakona, osvrnula bih se i ovoga puta najpre na kulturu, na njen značaj za napredak i razvoj jednog društva, odnosno našeg društva. Za kulturu je uvek vreme. Kultura je proces, izbor socijalizacije pojedinca, način života, faktor integracije različitosti, čuvanje starog i stvaranje novog, možda najsnažnija veza zapravo je između prošlosti i budućnosti. To je, pre svega, čuvanje vrednih obeležja i kulturnih tragova jednog naroda, ali i univerzalnih kulturoloških vrednosti čovečanstva koje se i stvaraju prožimanjem svih kultura.Zato kulturu uglavnom posmatramo i kao nacionalnu i kao opštu, nadnacionalnu, odnosno univerzalnu kategoriju koja briše granice i približava narode određenim obrascima ponašanja i stvaranjem različitih kulturnih vrednosti koje se uvažavaju i poštuju i mogu postati vrednost čitavog čovečanstva.Primer za to su, pre svega, naši spomenici kulture, naši manastiri srednjevekovne Srbije koji su uvršteni na svetsku listu kulturne baštine pod zaštitom UNESKO - Studenica, Stari Ras, Sopoćani, Gračanica, Pećka Patrijaršija, Bogorodica Ljeviška, Visoki Dečani i da ne nabrajam. Na UNESKO-voj listi nematerijalne baštine nalazi se i srpska slava i kolo, kao naša nacionalna igra.Primer za univerzalnost kulture jeste i naša freska Belog Anđela iz manastira Mileševa, za koju zna čitav svet jer je prvi satelitski prenos video signala preko satelita Telstar sadržao fresku Beli Anđeo. To je bio prvi satelitski TV pozdrav Evrope Americi.Dakle, kulturno blago Srbije i srpskog naroda od neprocenjive je vrednosti i obogatilo je kulturno stvaralaštvo čitavog sveta. Zato svaki narod, a mi pre svega imamo obavezu da sačuvamo pečate svoje istorije, kulture, svog stvaralaštva, jer se tako identifikujemo kao jedinstvena nacionalna kultura na svetskoj kulturnoj mapi. Mi kao narod možemo biti ponosni što su nam preci iz mnogih vekova ostavljali materijalne i duhovne zadužbine po kojima smo prepoznati na univerzalnom svetskom nivou. To nam niko ne može oduzeti koliko god da postoje takve težnje. Neki bi svakako hteli da oduzmu i kontinuitet našoj državi koja neprekidno postoji više od 10 vekova. Zvala se ona Raška ili Srbija, bila ona Dušanovo carstvo ili današnja moderna Srbija ona postoji 10 vekova i to je nepobitna činjenica.Kultura je važna sociološka odrednica i potreba svakog čoveka, pre svega, kao socijalnog bića. To je osećaj blagostanja, duhovne ispunjenosti naše ličnosti koja može birati i opredeljivati se za kulturne sadržaje i simbole, za obrasce, pa na kraju i za ličnosti.Ono što je suštinska uloga kulture kao baze socijalizacije jeste da kreira i promoviše prave i tradicionalne vrednosti, da afirmiše sadržaje koji doprinose pozitivnoj socijalizaciji, kao i u sportu gde ovih dana imamo posebno zadovoljstvo, gde su nam sada nacionalni uzori Novak Đoković, mlada Milica Mandić. Svi smo juče bili beskrajno srećni. Jedan je najbolji svetski teniser.

takva dva mlada čoveka, a ima ih još, nego prosto da ne nabrajam, jesu dobar uzor za našu decu.Kada su kultura i kulturna politika u pitanju, uloga institucija i uglednih pojedinaca, pre svega, kulturnih stvaralaca koji predstavljaju poželjan društveni obrazac je ogromna. Tu se ponovo vraćam na taj primer pozitivnog uticaja, najpre Novaka, a onda i svih naših mladih sportista zbog kojih se deca u trenutku opredele da će se baviti baš tim sportom, jer imaju želju da, poput košarkašica, jednoga dana budu pozdravljeni i pojave se na balkonu Starog dvora.Istina, nije uvek nekima lako da gledaju ovoliko uzastopnih pobeda i ovoliko trofeja, pre svega, tog našeg Novaka, titulu najboljeg sportiste svih vremena, najboljeg svetskog tenisera i da pri tome imaju svest o tome da je on Srbin. Međutim, mi smo imali sreće, a problem je njihov. On jeste Srbin koji voli svoju zemlju, kao što je to bio i Nikola Tesla.Ne Tesla.Ne mogu da danas ne pomenem Nikolu Teslu iz mnogo razloga, našeg, ali svetskog naučnika koga zna, slavi cela planeta, jer dobrobit njegovih neponovljivih pronalazaka koristi čitava moderna civilizacija.Pre dve nedelje, tačnije 10. jula, navršilo se 165 godina od Teslinog rođenja. Možda je trebalo da budemo glasniji, smeliji, primereniji, da obeležimo ovaj jubilej. Tesla ipak nije samo naučnik. Tesla je uzor, naučnik svetskog glasa kakav se posle njega još uvek nije rodio.Moramo naglas da kažemo da je Tesla naš. On ima svoje poreklo i on je na svoje poreklo bio izuzetno ponosan. Neki bi da ga prisvoje. Pune su novine ovih dana i tog karikiranja koje imamo mogućnost da vidimo. On je ipak Srbin, gde god da se rodio, a rodio se u Smiljanu, mesto u Lici, tadašnjoj vojnoj krajini gde su Srbi vekovima čuvali Habzburšku monarhiju od upada Otomanskog carstva. Rodio se kao sin pravoslavnog srpskog sveštenika – Milutina Tesle. To što svi svojataju Teslu nikako ne znači da mu mogu promeniti nacionalnost. To je nečija želja da u nedostatku svoje uzima našu istoriju i Srbija je, čini mi se, nikada više bila izložena ovoj otimačini. To je možda najblaža reč koju mogu da upotrebim. Ako bih bila blaža, onda bih rekla da se u najmanju ruku to može zvati nedostatkom kulture komunikacije ili nedostatkom mere za istinom.Da istinom.Da se vratimo našoj kulturnoj sceni i kulturnoj ponudi koju još uvek zbog korone konzumiramo pretežno preko elektronskih medija, pisanih medija, društvenih mreža, interneta, takoreći virtuelno, i svašta se tu može naći. Možda je kultura dijaloga koja je na nekom niskom nivou, rekla bih, takođe posledica Kovida, ali su neke stvari prosto nedopustive.Da ne govorim o nedopustivom rečniku i govoru mržnje. O scenama koje nam se usred dana nude kroz neke programe koje gledaju i maloletna deca i koliko god da smo svi bili skloni tom kritičkom osvrtu, a često se u ovoj sali čulo deiktički govorimo o nekakvim rijalitim programima, ja prosto ne znam da li su možda čak i oni u jednom trenutku mogli da budu primer toga – ovakvi ne trebate biti. Šteta je ukoliko bi se kod mladih ljudi to krenulo primenjivati kao model ponašanja ili se iz toga crpeli nekakvi idoli.Nisu sjajne ni naslovnice pojedinih pisanih medija. Sve ređe pročitamo vest o nekim medaljama naših mladih naučnika, istraživača, talenata. Da ne govorim o tom jeziku mržnje i tolerancije, optužbama, presudama. One pljušte i od svih i od svakoga i to uglavnom od neovlašećnih i nekompententnih. Sadržaj na društvenim mrežama na kojima su naša deca svakodnevno, i to je praktično jedan dobar mamac, kad bih krenula da dalje nabrajam i ovo do ovde pobrojano ne zvuči ama baš ni malo optimistično.Ono što mi je dodatna fascinacija je što se nekada zapanjim i kada vidim sve poruke koje šalju neke javne ličnosti preko svojih društvenih mreža, pre svega, često su to nažalost ličnosti iz sveta kulture i informisanja, onda se zapitate - ko je zapravo taj koji modelira kulturu ponašanja i dijaloga ako to nisu ljudi iz sveta kulture? Imamo nažalost nedavno primer jedne javne ličnosti koja na društvenim mrežama koristi takav jezik da, i rečnik, mene je lično sramota i da to pročitam a kamoli da citiram i onda je pitanje - kome takvi ljudi mogu predstavljati kulturni obrazac? Mnogo je toga i svakodnevno prisutno da pomislite kultura ponašanja, pristojnost, šta to beše, gde se to izgubilo i šta se tačno dogodilo.Šta da kaže na uvrede takvog tipa koje može da pročita jedan mlad čovek, ako ih pročita na Instagramu, Fejsbuku ili Tviter profilu nekoga ko mu je možda do juče bio i simpatičan i interesantan? Hoće li tako početi da misli ili će se razočarati u onoga za koga je do juče možda mislio da treba da mu bude uzor kao kulturni stvaralac ili neka druga javna ličnost? Ima li to ikakvog smisla? Ima li kraja svemu ovome i gde je tu pre svega lična odgovornost svake javne ličnosti koja se osmelila da se na bilo koji način pridruži i učestvuje u javnom životu?Nekada životu?Nekada je u socijalizmu kao društvo rada kultura bila definisana kao nadogradnja ličnosti, kao bazična potreba svakog čoveka kao socijalnog bića. Tako je definisana i uloga društva, odnosno države da kulturnom politikom čuva i prenosi tradicionalne i kulturne vrednosti i utiče na formiranje i zadovoljavanje kulturnih potreba pojedinaca i grupa, ali i na formiranje kulturnih obrazaca i stavova koji se smatraju pozitivnim i poželjnim sociološkim vrednostima, stavovima koji su prosperitetni i potvrđuju da smo apsolutno kulturno razvijeno društvo.Uloga medija jeste gotovo presudna u formiranju vrednosnih stavova posebno mladih generacija koje su danas izloženije medijima i njihovom uticaju i o tome nekako u ovoj sali govorimo uvek i kada na dnevnom redu imamo REM, svejedno je da li izveštaj o radu Regulatornog tela za elektronske medije ili izbor članova, što se nedavno dogodilo. Oni imaju zakonsku obavezu, pored ostalog, da pre svega kontrolišu sprovođenje javnog interesa u oblasti elektronskih medija i unapređenju kvaliteta medijskih usluga.Da se vratim na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kulturi odnosi se na sastav Nacionalnog saveta za kulturu u kome će zastupljenost manje zastupljenog pola sata iznositi 40% u skladu sa Zakonom o rodnoj ravnopravnosti, koji smo pre izvesnog vremena usvojili i koji sadrži i ovu antidiskriminatornu meru. Nema nikakve dileme da je bilo za očekivati od vas, gospođo Gojković, da vrlo brzo intervenišete na temu pošto ste jedna od žena koja je zaista bila, kako bih rekla, inicijator te tako epohalne promene između 30% i 40% žena. U politici smo to postigli. Dobro je da je ovde. S tim da kultura, kažu, prema nekim nezvaničnim podacima u dobroj meri možemo muškarce smatrati manje zastupljenim polom, da se više žena u stvari bavi kulturom, hajde da to tako kažem.Juče smo imali na Odboru za kulturu možda jednu dilemu – šta kod organa koji imaju po tri člana i kako će to procentualno biti zadovoljeno? Međutim, ja lično mislim da to matematički – jedan će biti manje zastupljen pol. Istina, to onda znači, grubo matematikom, procentualno 33%, ali je svakako više od 30%, što jeste bila težnja ove izmene.Ne sumnjam da će Ministarstvo kulture prilikom predlaganja sastava Nacionalnog saveta za kulturu sada vrlo voditi računa da to sve bude zastupljeno onako kako treba i ova izmena zaista, koliko god je mi doživljavali kao takvu, nije samo pravno-tehničke prirode. Ona je iskorak, opet značajan iskorak pre svega u davanju mogućnosti manje zastupljenom polu, pa čak neka se potvrdi da su u kulturi možda to i muškarci, da u većem procentu učestvuju u kreiranju i sprovođenju pre svega kulturne politike u realizaciji nacionalnih i lokalnih ciljeva kulturnog razvoja, u očuvanju i promociji naše vredne kulturne baštine.Ova izmena je kontinuitet i politike ove Vlade i Narodne skupštine da taj nivo ravnopravnosti među polovina prosto podigne još više u svim segmentima društvenog života. Rekoh, tu je kultura prosto bila prirodan sled.Danas sled.Danas kada sa više strana iz okruženja, posebno od Albanaca sa KiM dobijemo poruke da naše kulturno blago u stvari nije naše nego njihovo, da naše istorijske ličnosti i naši naučnici i brojni stvaraoci u stvari nisu naši veoma je važno ko će i kako voditi i upravljati našim institucijama kulture.Pored adekvatnije zastupljenosti polova, u našim institucijama kulture, za koje se istinski zalažemo, isto toliko važna je i stručnost i posvećenost kulturnih stvaralaca i institucija kulture u negovanju i očuvanju naše kulturne tradicije i umetničkog stvaralaštva koje se degradira degradira i ne umanjuje značaj Srbije na kulturnoj mapi Evrope i sveta.Imala bih još mnogo toga da kažem kada je u pitanju kultura i sve ono sa čim se Srbija uopšte suočava ovih dana, nekako čini mi se najnaglašenije, ali ću završiti zbog moje uvažene koleginice Dunje Simonović Bratić koja će govoriti posle mene i koja će više govoriti o izmenama i dopunama Zakona o bibliotečko-informacionoj delatnosti koju smatram takođe jako važnom, jer su biblioteke ustanove, kao što su to ustanove kulture, muzeji, galerije, čuvari jedne neprocenjive vrednosti pisane baštine i moderne pisane reči koje potvrđuju veliki i neosporni talenat našeg naroda i naroda koji sa nama žive.Iako danas živimo u eri digitalnih tehnologija, ta pisana reč je važna i nešto što nikako ne smemo niti da zapustimo, niti da napustimo.

danas jedan Zakon o kulturi, a sa nama uvažena gospođa ministarka Gojković. Gospođo Gojković, ja se, hteo ja to ili ne hteo, vas sećam iz nekog potpuno drugog asocijacija, jer ste mi za neko drugo vreme, valjda i prirodno, u ovom parlamentu ste proveli dva mandata, koliko me moje znanje i sećanje služi, ne sećam se da je neko bio predsednik parlamenta u dva mandata osim vas.Zašto to govorim? Vi ste asocijacija za sve ono što se dešavalo u nekom prethodnom periodu u ovom parlamentu. Vi ste neko ko je pretrpeo čak i ozbiljno nasilje braneći ugled ove institucije i vi ste u stvari personifikacija onoga što se dešavalo kada su u ovom uvaženom parlamentu sedeli tadašnji parlamentarni opozicionari, a današnji ulični silama trudili da uruše ugled ove institucije i naštete ove države.To je upravo ono što danas gledamo, kada je u pitanju predsednik republike. Naravno, bilo je to i tada, ali evo danas ti isti ljudi ti isti ljudi svoje napade usmeravaju na predsednika države. Napadi na predsednika države su personifikacija napada na Republiku Srbiju. Isti ljudi, isti akteri.Vi ste, i mi vas pamtimo iz tog perioda, gospođo ministarka, kao čvrstog i odvažnog borca za ugled ovog parlamenta i ove institucije, a upravo to se očekuje od vas kada je u pitanju pozicija na kojoj ste sada. Čvrst stav i odbrana onoga što u stvari čini suštinu našeg naroda i naše nacije.Još ranije postoji jedna anegdota, već dosta puta ispričana, nikada ona nije zvanično potvrđena, niti postoji istorijsko utemeljenje, kada su nemačke „štuke“ jurnule na Britaniju, tražeći sredstva za finansiranje odbrane u Velikoj Britaniji, neki ministri u Vladi su Čerčilu predložili da umanje sredstva za kulturu, a on je rekao - pa ako ne ako ne branimo kulturu, šta ćemo onda braniti?Nije to nikada istorijski potvrđeno i ostalo je, kao anegdota, ali i kao podstrek za one koji rade danas poslove poput vas, koji brane kulturu, koja, opet kažem, je srž i suština postojanja jedne nacije, odnosno jednog naroda.Naime, naroda.Naime, ne zaboravite, vi ste svakako dolazeći na čelo ovog ministarstva i najavili jedan ovakav deo i ovaj zakon ste nešto ranije najavili i evo ga danas pred nama. Na izgled, kratak i mali, ali veoma, veoma važan i suštinski sadržajan.Međutim, ono što ohrabruje, ja moram malo proći i vratiti se unazad, je i povećanje sredstava, kada su u pitanju budžetska sredstva za kulturu. Ove godine su ona, oprostite ako pogrešim, za 15% do 20% veća u odnosnu na prethodne godine, ali ono što me posebno raduje, što je povećanje tih sredstava u procentima pratilo i povećanje u istim tim procentima onog dela sredstava koja su usmerena na finansiranje naših društava u regionu, svih onih koji se bave zaštitom kulture našeg naroda u regionu.O tome smo malo i danas govorili i vi ste se dosta takli te teme i moje kolege, kroz diskusije o Nikoli Tesli, kroz diskusije o Andriću, ali mnogo je tih stvari, još i Selimović i Šantić, jer u poslednjim danima postoje jedne ozbiljne namere da se Šantić, tj. njegovo stvaralaštvo relativizuje i svede u nekakve, takozvane bosansko-hercegovačke okvire. Još jednom napominjemo sa ovoga mesta, Šantić jeste srpski stvaralac, čije stvaralaštvo pripada svima nama koji živimo na ovom prostoru.Uvažena ministarka, ministarka, na putu toga bih stvarno i da pozdravim ono što radite, kada je u pitanju saradnja sa institucijama u regionu. I ono što radite posetama u Rumuniji, i ono što radite kada je u pitanju Gradiška, gde ste nedavno sa predstavnicima institucija Republike Srpske otvorili jednu izložbu crteža slikara Milića od Mačve i to jeste pravi put čuvanja kulture identiteta kulturnog nasleđa našeg naroda u

pokušaj krađe identiteta i kulturnog nasleđa srpskog naroda u Crnoj Gori.Dobro je što ste vi kao Ministarstvo i Vlada u Beogradu pokazali jedan potpuno drugačiji pristup. Naime, svakako da pozdravljamo to što ste u prethodnim danima uvažili zahteve patrijarha srpskog, njegove svetosti Porfirija, kada je u pitanju Zakon o kulturnom nasleđu i uvažili sve one primedbe kada je u pitanju SPC, odnosno nacrt zakona o kulturnom nasleđu. To govori o jednom suštinski drugačijem pristupu ove države i mnogih država u regionu,

vas da taj principi primenite i kada su u pitanju i druge crkve i verske zajednice i pokažete demokratičnost i društva Srbije i srpskog naroda, u celini.Malo ste govorili danas i o infrastrukturi. Ubeležio sam da je za ovu godinu opredeljeno 350 miliona dinara za infrastrukturu u kulturi i mogu reći da ste mi na jedan način možda i ukrali temu o kojoj sam hteo govoriti, a u pitanju je u pitanju je Narodno pozorište u Subotici. Rekli ste sve ono što sam i sam hteo da kažem.Molim vas u ime građana sa severa Srbije da nastavite u tom poslu završetka izgradnje Narodnog pozorišta u Subotici, gde će vam grad i gradonačelnik svakako biti veran partner. To je jedna od decenijskih stvari koje smo nasledili od onih koji su ustanove kulture rušili, kao što je to slučaj sa Narodnim pozorištem u Subotici ili su ih u najmanju ruku zatvarali, kao što je to slučaj u ostalim delovima Srbije, a o pomoći ustanovama kulture našem narodu u regionu, da ne govorim.Sve u svemu, da ne bih dužio i da bi nešto vremena ostalo i za moje kolege, uvažena ministarka, pred vama i pred predsednikom države je svakako jedan težak posao. Pošto ova anegdota u Čerčilu i njegovom odgovoru, kada je u pitanju odbrana Britanije, nije istorijski potvrđena, postoji jedan istorijski potvrđen podatak.Na današnji dan Austrougarska je objavila rat Srbiji 1914. godine, posle ultimatuma koji je objavljen, gle slučajnosti, 23. jula, na isti datum kada je još jedan novi Austrijanac Incko postavio jednu ultimativnu odluku u ovo vreme srpskom narodu i Srbija je na današnji dan odlučila da se brani. Neka vam to vreme i ti ljudi koji su Srbiju branili u to doba, budu vodilja i merilo kako danas da branite zajedno sa predsednikom države i srpski narod i srpsku državu, a u okviru toga srž onoga što je srpski narod, njegovu kulturu. Hvala.

Hvala.